Því tekur Svanberg Hreinsson sæti á Alþingi en hann er 3. varamaður á lista flokksins í kjördæminu og víkur þá 2. varamaður á lista, Helga Þórðardóttir, af þingi en 1. og 2. varamaður hafa boðað forföll.

Því tekur 2. varamaður á lista Samfylkingarinnar í kjördæminu, Guðný Birna Guðmundsdóttir, sæti á Alþingi en 1. varamaður hefur boðað forföll.

Frú forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Guðnýjar Birnu Guðmundsdóttur sem 2. varaþingmanns Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi og Svanbergs Hreinssonar sem 3. varaþingmanns Flokks fólksins í Reykjavíkurkjördæmi suður. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosningu þeirra og kjörgengi og mælir einróma með staðfestingu kosningar

atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Svanberg og Guðný Birna hafa ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Fyrst vil ég biðja Svanberg Hreinsson um að rita undir heitstafinn

Svanberg Hreinsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir hafa undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðin velkomin til starfa á Alþingi.